Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnio je prijedlog ove odluke na temelju članka 129. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prijedlog akta primili smo poštom. Predstavnik predlagatelja smatra da je sve jasno i da ne treba uvodno obrazlagati. Otvaram raspravu. I prva se za raspravu prijavila u ime kluba HDZ-a uvažena kolegica zastupnica Ana Lovrin. Izvolite kolegice.

Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. U proteklom sazivu ovoga Visokoga doma i u proteklome mandatu današnje hrvatske Vlade po prvi puta je donesen jedan ozbiljan program borbe protiv korupcije. Hrvatski sabor negdje u siječnju ili veljači 2006. godine donio je Nacionalni program borbe protiv korupcije 2006. - 2008. godine. Premda je i prethodnih godina su postojali programi za borbu protiv korupcije, moramo naglasiti da ovaj program prvi puta imao određene mjere, kroz akcijskih plan, imao je određene rokove i nositelje pojedinih zadaća iz toga programa. Rezultat je toga upravo u te dvije godine značajno poboljšanje ocjena percepcije korupcije i u ispitivanjima Transparensy International. Hrvatski sabor slijedom toga programa iz 2006. godine koji je kao jednu od mjera utvrdio i jačanje institucionalnog okvira i donošenje Odluke o nacionalnom vijeću za praćenje Nacionalnog programa suzbijanja korupcije, pa je tako u srpnju 2006. godine na ovom Hrvatskom saboru donijeta odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća temeljem Odluke o programu protiv korupcije 2006. - 2008. godine. Zbog provedbe toga programa predloženo je osnivanje toga vijeća, predloženo je da predsjednik toga Nacionalnog vijeća treba biti zastupnik iz redova oporbe, predviđeno je da Nacionalno vijeće nadzire provedbu toga programa, predlaže mjere za njihovo izvršenje i da ono neće obavljati poslove iz nadležnosti vladinih tijela i institucija, neće operativno djelovati, nego će ocjenjivati načine i rezultate provedbe provedbe Nacionalnog programa. Hrvatski sabor prošle godine, 19. lipnja 2008. godine, obzirom da je program prethodni isticao donio je Strategiju suzbijanja korupcije kojom je zamijenjen Nacionalni program suzbijanja korupcije. Vlada je u lipnju donijela akcijski plan u strategiju. U dijelu toga akcijskog plana kojim se utvrđuje institucionalni okvir za suzbijanje korupcije navedeno je da je iskustvo stečeno u provedbi prethodnog nacionalnog programa ukazalo na potrebu jačanja institucionalnog okvira s ciljem učinkovitije provedbe strategije akcijskog plana. Nacionalno vijeće treba imati proaktivnu ulogu u nadzoru strategije, iskustvo stečeno u provedbi prethodnog nacionalnog programa pokazalo je da je potrebno ojačati ulogu Nacionalnog vijeća u nadolazećem razdoblju predviđeno je da Nacionalno vijeće sukladno odluci Hrvatskog sabora u suradnji s nacionalnim koordinatorom uspostavi neposredniju komunikaciju s institucijama koje su nadležne za provedbu strategije i akcijskog plana. Akcijskim planom u strategiju predviđeno je da će Nacionalno vijeće za praćenje provedbe nacionalnog programa suzbijanja korupcije pri Hrvatskom saboru postati Nacionalno vijeće za praćenje strategije suzbijanja korupcije, da će biti nadzorno tijelo Hrvatskog sabora, od kojega se očekuje da preuzme proaktivnu ulogu u nadzoru provedbe strategije. Osim nadzora provedbe strategije Nacionalno vijeće potiče i organizira tematske rasprave vezane za sprečavanje korupcije, predlaže mjere za daljnje unapređenje antikorupcijske politike. Na čelu Nacionalnog vijeća bit će, jest i bit će zastupnik iz redova oporbe u Hrvatskom saboru i u tom smislu akcijskim planom predviđena je izmjena odluke o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe nacionalnog programa, predviđeno je jačanje uloge toga vijeća, omogućavanje proaktivne uloge njegove u provedbi strategije, predviđeno je da će Nacionalnom vijeću biti dodijeljena administrativno-tehnička pomoć kako bi moglo učinkovitije odrađivati svoju zadaću i da će ono u nadolazećem periodu uspostaviti aktivniju komunikaciju da institucijama nadležnim za provedbu mjera iz akcijskog plana i strategije i u tom smislu predviđeno je jačanje administrativne i stručne podrške Nacionalnom vijeću. Određena su sredstva u iznosu milijun i 29 tisuća kuna u tu svrhu. Predviđena je izmjena Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskom saboru i izmjena Odluke o Nacionalnom vijeću za praćenje strategije borbe protiv korupcije. U tom smislu Hrvatski sabor ima zadaću izmijeniti tu odluku, nadležno tijelo za predlaganje izmjene odluke jest Odbor za za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Moram reći da je u ovom obliku Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe nacionalnog programa podržalo i samo vijeće, a odluka u cijelosti provodi ono što je zacrtano akcijskim planom i strategijom koju je donio ovaj Hrvatski sabor. Znači da ona kroz cijeli tekst mijenja svoj naziv sukladno novom antikorupcijskom dokumentu, strategiji. Nadalje, one zadaće koje to Nacionalno vijeće već ima po postojećoj odluci, dakle dopunjava sa time da ovo Nacionalno vijeće ima obvezu, odnosno da u okviru svojih poslova dva puta godišnje podnosi izvješće Hrvatskom saboru. Također se u organizacijskom smislu ova odluka dopunjava na način da određuje da ovo Nacionalno vijeće ima, uz predsjednika i potpredsjednika i 9 članova, s time da se potpredsjednik bira iz redova zastupnika iz parlamentarne većine, obzirom da je predsjednik predstavnik oporbe i da uz predsjednika i potpredsjednika su tri člana Nacionalnog vijeća iz reda zastupnika i to iz i to iz reda zastupnika parlamentarne većine dva, dva iz reda zastupnika parlamentarne manjine, a iz reda zastupnika parlamentarne većine jedan na koji način se zapravo osigurava dominacija zastupnika iz reda parlamentarne manjine, upravo želeći na taj način pojačati kontrolu manjine nad većinom obzirom da se po prirodi stvari uvijek sumnja tamo gdje su ovlasti sumnja i da tamo gdje su ovlasti i veće. Obzirom da evo Klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati naravno prijedlog ove izmjene i dopune odluke, iz razloga što je ona i na tragu onoga odredaba i strategije borbe protiv korupcije i akcijskoga plana koji je donio ovaj Hrvatski sabor u proteklom sazivu. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HSS-a, gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege. Klub Hrvatske seljačke stranke podržati će Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Nacionalnom vijeću za praćenje nacionalnog programa suzbijanja korupcije. Svi danas u društvu slažemo se sa činjenicom da je korupcija veliki problem i da je prisutna u društvu i da moramo učiniti sve na njezinom smanjenju, odnosno i na njezinom potpunom suzbijanju. Svi znamo da je korupcija čin kojim se suprotno javnom interesu krše moral i pravne norme i uništavaju temelji vladavine prava, pa čak i sumnja da korupcije ima i percepcija javnosti da korupcija je prisutna dovode u pitanje vjerodostojnost i uspješnost svake vlasti. Zbog toga mi u HSS-u smatramo da je potrebno uložiti sve raspoložive sredstva i sve mogućnosti u suzbijanju korupcije. Stoga ovu odluku smatramo korakom naprijed u cilju omogućavanja uspješnije borbe protiv korupcije. Ovom odlukom jača se uloga Nacionalnog vijeća koje će vjerujemo uspješno ostvariti svoju ulogu nadzora provedbe strategije o suzbijanju korupcije. Proaktivnim djelovanjem Vijeća ima se mogućnost ostvariti i u neposredniju komunikaciju s nadležnim institucijama i samim time ažurno i djelotvorno pratiti, ali i poticati mjere i postupke navedene u akcijskom planu uz strategiju o suzbijanju korupcije. Da bi Nacionalno vijeće ostvarilo dodijeljene zadaće, potrebno je osigurati i administrativno-tehničku potporu što se ovim izmjenama ustvari i čini, a izvještavanje dva puta godišnje govori o važnosti koju Hrvatski sabor daje Nacionalnom vijeću i posvećuje pozornost provedbi Nacionalnog programa suzbijanja korupcije. I važnijim od samih ovih izmjena, mi u Hrvatskoj seljačkoj stranci smatramo da suzbijanje korupcije nije i ne smije biti samo obaveza nekih državnih tijela koji to imaju u djelokrugu svoga rada, već društvena akcija najširih razmjera u koju bi se trebali uključiti gospodarski subjekti, nevladine udruge, ali i građani. Takvu aktivnost svih čimbenika u društvu predstavljala bi dugoročno dobro rješenje što znači da postoji politička volja na planu suzbijanja korupcije koja sve mjere pretvara u ostvarenje reforme cjelokupnog društva, društva demokracije i slobodnog poduzetničkog gospodarstva. Klub HSS-a podupire sve izmjene jer one doprinose uspješnijem djelovanju vijeća, a samim tim i uspješnijem provođenju mjera iz akcijskog plana u Strategiju o suzbijanju korupcije, što u konačnici znači i jačanje svih oblika borbe protiv korupcije odnosno unapređenju pravnog i institucionalnog okvira za učinkovito i sustavno suzbijanje korupcije. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Korupcija je problem koji je u gotovo svakom izvješću Europske komisije istican kao primjer neučinkovitog rada nadležnih tijela, prije svega neefikasnog i sporog pravosuđa, ali i neodlučnosti izvršne i zakonodavne vlasti Republike Hrvatske. Neefikasno pravosuđe i korupcija predstavljaju između ostalog ključna područja o kojima ovisi i ocjena Europske komisije o sposobnosti Hrvatske da postane dio Europske unije. Naravno da nama ne treba biti prioritet ispunjavanje uvjeta borbe protiv korupcije samo radi ulaska u Europsku uniju, nego prije svega radi borbe protiv korupcije kao karcinoma hrvatskog društva budući korupcija smanjuje bruto domaći proizvod, smanjuje plaće, smanjuje mirovine, smanjuje kvalitetu života u cjelini. Kao jedan od dijelova ukupnog programa sprečavanja korupcije osnovano je 2006. godine Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije. Da vas podsjetim, ono je osnovano u skladu sa člankom 43. Poslovnika koji kaže da radi razmatranja drugih pitanja Sabor može, uz radna tijela osnovana ovim Poslovnikom, osnovati i druga radna tijela. Prema tome, nerijetko se može zapravo čuti pitanje da li je Nacionalno vijeće uopće radno tijelo Sabora, dakle da li je to čardak ni na nebu ni na zemlji, jer evo danas iako je Nacionalno vijeće imalo svoju sjednicu i razmatralo ovu odluku, nije postojala mogućnost da netko ispred Nacionalnog vijeća kaže koji je stav Nacionalnog vijeća po pitanju te odluke. Mene uvjeravaju da je Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije radno tijelo koje je zapravo jače od svih ostalih radnih tijela. Pa prema tome ja smatram da ono ako je takvo ne može imati niti jednu prepreku da o svom radu aktivno izvještava ovu ovu plenarnu sjednicu po bilo kojem dokumentu koji na bilo koji način dotiče pitanja korupcije. Također, bilo je puno dilema da li je Nacionalno vijeće koje je imenovano nakon izbora 2007. godine u nekim elementima široko shvatilo ovlasti koje ima. Stoga ću ja pročitati članak 2. koji kaže: sustavno prati podatke o pojavama korupcije koje na njegov zahtjev dostavljaju tijela zadužena za provedbu Nacionalnog programa suzbijanja korupcije, analizira izvješća nadležnih tijela o provedbi Nacionalnog programa i akcijskih planova suzbijanja korupcije te ocjenjuje načine i rezultate provedbe, predlaže mjere za veću učinkovitost u provedbi nacionalnog programa, potiče i usmjerava suradnju Hrvatskog sabora i državnih i drugih tijela te ostalih čimbenika zaduženih za provedbu Nacionalnog programa suzbijanja korupcije, podnosi Hrvatskom saboru godišnje izvješće o svom radu. Nacionalno vijeće dužno je razmotriti prijedloge, pritužbe, stajališta i mišljenja koja mu vezano uz pojavu korupcije upute pravne i fizičke osobe te ih uputiti nadležnim tijelima." Dakle, to su po ovoj odluci ovlasti Nacionalnog vijeća. I u progress reportu 2007. Europska komisija kaže da Nacionalno vijeće koje je djelovalo u prošlom sazivu nije ispunilo svoju osnovnu ulogu zato što je preusko shvatilo ovlasti koje mu propisuje Odluka o osnivanju. Upravo iz tog razloga, klub SDP-a podržava rad Nacionalnog vijeća u novom sazivu koje je upravo krenulo putem proaktivnosti, dakle ne izigravati poštanski sandučić u koji različiti nositelji strategije ubacuju izvješća, dobiju potvrdu o primitku izvješća i tu priča završava. Europska komisija je u svom progress reportu za 2008. godinu naglasila da pozdravlja ovakav pristup, međutim istovremeno ona kaže da treba biti još uspješniji, još bolji i još aktivniji. Strategija koja je donijeta prošle godine zajedno sa akcijskim planom predvidjela je mogućnost da se vijeću osiguraju uvjeti da ono bude još proaktivnije. Međutim, zanimljivo je da je 2008. godina prošla, a da nigdje nismo vidjeli da se strategija i akcijski plan u ovom dijelu provode jer nitko, a tko a tko je ovlašten za to jer Nacionalno vijeće po svemu ovome nije, ponudio izmjenu Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća, nego je to učinjeno tek nakon višekratnih zahtjeva predsjednika i članova Nacionalnog vijeća za provedbu Nacionalnog programa suzbijanja korupcije. Dakle, ovaj jedan neozbiljan pristup sigurno nije doprinio podizanju jačanja stava da je u Hrvatskoj zaista borba sa korupcijom prvi prioritet kojem nitko ne pristaje na bilo kakva odlaganja. Odluka koju smo danas dobili, klub SDP-a je podržava. Ta odluka je na tragu onom što piše u strategiji i akcijskom planu. Ona je i na tragu svega onog što je vijeće radilo u proteklom periodu iako je ostala jedna dilema da li je u toj odluci, to je danas istaknuto i na sjednici Nacionalnog vijeća, dakle ja sad moram gotovo shizofrenično govoriti i u ime kluba zastupnika i osvrnuti se na ono što je bilo na sjednici Nacionalnog vijeća, jer nisam imao priliku govoriti uvodno kao predsjednik Nacionalnog vijeća. Po čemu govorim da je to jedna apsurdna situacija? Dakle, ne može se dogoditi da se u ovoj sabornici raspravlja na bilo koji način o problemu korupcije, a da predsjednik Nacionalnog vijeća nema mogućnost istupiti u ime Nacionalnog vijeća koje eto opet da to spomenem ovu odluku podržalo s većinom glasova sa jednim glasom protiv. Jako je bitno da mi kao saborski zastupnici bez obzira u kojoj stranci bili pokažemo da naša politička volja za borbu sa korupcijom nije samo na papiru, nego da se ta politička volja počne osjećati i svakodnevno u radu i Sabora ali i svih vladinih institucija, ministarstava i nositelja za realizaciju strategije koju smo usvojili. Ja sam nedavno bio u Beču na jednom skupu gdje sam predstavio našu strategiju i akcijski plan i svi su se složili da su oni dobri ali da nam fale rezultati. Mi kao klub SDP-a također smatramo da naša strategija i akcijski plan, pa i ova odluka koju danas usvajamo predstavlja dobre preduvjete, ali da na tome ne možemo stati. Jer ocjena koju imamo vezano za borbu s korupcijom u Hrvatskoj kaže da je to indeks percepcije prema “Transparency Internationalu“ 4,4. To je veća najveća ocjena koju je Hrvatska ikada dobila. Lani je bila 4,1. Međutim, ne može nas to tješiti jer prva prolazna ocjena je 5. Prema tome, dok ne preskočimo ocjenu 5 ne možemo reći da je stupanj borbe sa korupcijom u Hrvatskoj zadovoljavajući. Uostalom, prema istraživanju koje je Ministarstvo pravosuđa naručilo prošle godine građani su rekli da smatraju da su najveća opasnost za hrvatsko društvo korumpirani političar, korumpirani sudac i korumpirani liječnik. Prema tome, ako mi kao političari svojim primjerom ne pokažemo da ćemo se oduprijeti svakoj korupciji onda povjerenje građana u sustav neće porasti. To je i osnovna uloga Nacionalnog vijeća koje je svojim sjednicama, svojim analizama, svojim kritikama i svojim prijedlozima ima zadatak da poveća povjerenje građana u sustav. Prema tome, nikakva antikorupcijska kampanja. A Nacionalno vijeće će u trenutku kada bude razmatralo Izvješće Ministarstva pravosuđa razmatrati i provedbu financiranja antikorupcijske kampanje upitno je da netransparentno trošenje novaca po čemu vidimo da je u svakom izvješću Ureda za reviziju to jedna od glavnih primjedbi naravno da nikakva druga antikorupcijska kampanja ne može potaknuti građane da u većoj mjeri prijavljuju korupciju, bore se s korupcijom ako istovremeno oni ne vide rezultate, a na žalost takvih rezultata još uvijek nemamo. Ono što u klubu SDP-a posebno pozdravljamo je da se vidi da je u skladu sa strategijom i sa akcijskim planom a i na tragu onog što je Nacionalno vijeće predlagalo došlo do organizacijske strukture koja u ovom trenutku omogućuje dobru borbu s korupcijom. Ali opet kažem omogućuje, ali rezultate trebamo tek vidjeti. Posebno se nadamo da će izmjene Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku koji u članku 82. omogućuje oduzimanje sve imovine koja je stečena prije nego što je osoba optužena za korupciju. Ako se ne dokaže biti oduzeta u cijelosti. Na žalost, sve što se događalo u protekloj godini u praktičnom smislu nije povećalo povjerenje građana u pravosuđe, pravosuđe, u policiju, državno odvjetništvo i stoga smatram da Nacionalno vijeće kroz svoj kritički rad mora upravo učiniti to. Dakle, na sjednicama na kojima će se analizirati izvješća o radu svih nositelja strategije i akcijskog plana kritički nekritizerski, ali kritički ponuditi rješenja za unapređenje i strategije i akcijskog plana. Mi imamo puno papira koje smo ispisali kad je riječ o borbi s korupcijom, ali rezultati nisu proporcionalni onome što na papirima piše. Kao Nacionalno vijeće poseban zadatak je svakako i rad sa predstavkama građana koje svakodnevno stižu i iz tog razloga je dobro da je u odluci omogućeno da se kroz logističku službu ustroji kvalitetnija mogućnost rada sa predstavkama građana koje svakodnevno stižu u Nacionalno vijeće. Prema tome, Klub zastupnika SDP-a podržava ovakvu odluku, podržava ovakav način rada Nacionalnog vijeća i nadam se da će Nacionalno vijeće biti zaista jedno tijelo koje će pokazati da političari bez obzira u kojoj stranci bili znaju kako se nositi sa korupcijom. klub SDP-a smatra da mi u Hrvatskoj imamo alate kako se boriti sa korupcijom. Međutim, problem je u tome što oni koji te alate u svojim rukama imaju nedovoljno ih koriste, a u rukama ih ima vlast bez obzira da li se radilo o vlasti na lokalnom nivou ili se radilo o vlasti na državnom nivou. Nacionalno vijeće ima zadatak da tjera vlast od lokalnog do državnog nivoa da uzme alat u ruke koji mu je Sabor omogućio i da borba sa korupcijom prestane biti na žalost do sada uglavnom mrtvo slovo na papiru. Hvala. Klub HNS-a, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Kolegica Lovrin i kolega Jovanović iznijeli su sve razloge zbog kojih treba jačati položaj i ulogu Nacionalnog vijeća i ja ne bih ponavljao i gubio vrijeme na tome. Mislim da se svi u tome slažemo. Javio sam se evo vidite, ja mislim da sam zadnji ispred klubova kad sam čuo da kolega Jovanović neće moći nastupiti kao predsjednik Nacionalnog vijeća. Ja razumijem poslovničke i tehničke razloge zbog čega. Ali čini mi se gospodine potpredsjedniče da bi bilo dobro da smo evo malo elastičnosti pokazali, dozvolili i njima da kažu u čemu su do sad bili problemi u radu Nacionalnog vijeća, što oni smatraju da je dobro u ovom prijedlogu, što smatraju da treba eventualno još poboljšati sutra itd. Mislim da bi s time odali jasno i jedan značaj, pokazali značaj koji pridajemo Nacionalnom vijeću i njihovom radu. Mi u klubu HNS-a svakako se veselimo činjenici da će oni dobiti administrativno-tehničku pomoć i da će njihova uloga sutra daj Bože biti proaktivna i da se ostvari sve ono o čemu smo slušali u posljednjih 20, 30 minuta. Iz tog razloga velim nema nikakvog razloga da mi glasamo protiv ili da se suzdržimo. Smatramo da je ova odluka našeg Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav vrlo korektna. Jedino možda gospodine potpredsjedniče u članku 2. puno puno puta koristimo ovaj izraz koji nije previše precizan, a hrvatski jezik može biti znatno precizniji da Nacionalno vijeće podnosi Hrvatskom saboru dva puta godišnje izvješće o svom radu. Dva puta godišnje može biti jednom u siječnju, drugi put u veljači. Vjerojatno se misli na jednom na šest mjeseci, na polugodišnje izvješće itd. Predlažem da se u buduće možda koristi izraz koji je precizniji i na taj način neće biti nesporazuma vezano uz to koliko često i kada se podnosi izvješće. Hvala lijepo.

Meni je izuzetno žao što potpredsjednik Šeks mora u ovom trenutku i voditi sjednicu jer je ujedno i predlagatelj u ime Odbora za Ustav. Imam ozbiljnu dilemu da li čitamo isti dokument kad raspravljamo o njemu. Pa bih zamolio nekoga u ime Odbora za Ustav ili možda samo gospodina Šeksa osobno jer kad ja to shvatim, vjerojatno će i svakoj budali u ovoj državi biti jasno. kada je donijeta prva odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća, u preambuli se pozivalo na članak 80. Ustava, članak 43. Poslovnika i Nacionalni program suzbijanja korupcije. Izmjene i dopune odluke pozivaju se samo na članak 80. Ustava i Strategiju suzbijanja korupcije i sada pitam da li to znači da Nacionalno vijeće više nije prilikom osnivanja ne poziva na članak 43. Poslovnika Hrvatskog sabora koji govori o tome da Sabor ima radna tijela utvrđena Poslovnikom, ali da može osnivati i druga radna tijela. Ja sam smatrao da je Nacionalno vijeće prilikom donošenja odluke o osnivanju pozivom na članak 43. ovo vijeće osnovalo kao drugo radno tijelo Sabora, što znači da predsjedniku Nacionalnog vijeća pripadaju sva prava kao i drugim predsjednicima drugih radnih tijela i da Nacionalno vijeće kao drugo radno tijelo ima ista prava kao i druga radna tijela, u smislu podnošenje prijedloga zakona, amandmana, a da posebice je matično radno tijelo kada se radi o dokumentima koji su Strategijom suzbijanja korupcije predviđena da se pojavljuju pred Hrvatskim saborom. Ako to nije tako, onda imamo situaciju da su sva druga radna tijela matična radna tijela pa primjerice Odbor za poljoprivredu bi moglo biti matično radno tijelo u antikorupcijskoj borbi, ali Nacionalno vijeće ne. Odbor za ruralni razvoj mogao bi davati amandmane ili prigovore ili zaključke povodom izvješća Ureda Državne revizije, ali Nacionalno vijeće ne. Inzistiram na ovom razrješenju zbog toga jer pitanje statusa ovog Nacionalnog vijeća nije samo formalno, nego i suštinsko jer ako ne možemo davati ni amandmane, ne samo na zakone nego i na druge dokumente i predlagati akte u Hrvatskom saboru kao Nacionalno vijeće, postavljam pitanje kako ćemo izvršavati svoju obavezu iz članka 2. u kojem je propisano da je naša obaveza predlagati mjere za veću učinkovitost provedbe nacionalne strategije. Kome ćemo to i kako predlagati ako Hrvatskom saboru to ne možemo predlagati kao formalni predlagatelji prema Poslovniku Hrvatskog sabora? I drugo, vjerojatno bi tada nestale ili dileme koje glase sljedeće. Da li je moguće da kad Nacionalno vijeće od tijela državne vlasti zatraži očitovanja o nekakvom navodnom korupcijskom djelu dobije odgovore koji se proglašavaju i označavaju tajnim, vrlo tajnim, najtajnijima do te mjere da se tvrdi da se ne smije umnožavati, nego da imamo samo pravo uvida i čitanja? A čuo sam da bi imali pravo i čitanja tih dokumenata da će svi članovi vijeća prije toga morati proći sigurnosnu provjeru. Pa to bi bilo dobro napraviti možda na početku mandata za sve zastupnike da onda nemamo samo dio njih, vraćam se na suštinsko pitanje. Želi li Hrvatski sabor antikorupcijsko vijeće imati kao posebno radno tijelo s ovlastima koje su u odluci zapisani i s ovlastima da dolazimo da dolazimo pred vas s prijedlozima mjera poboljšanja borbe protiv korupcije, amandmana na prijedloge zakona, a posebice kada će Vlada doći sa svojim izvješćem o provedbi akcijskog programa, što vjerojatno je najvažniji dokument koji će biti dobro ocjenjivan, ne samo u ovom Hrvatskom saboru, nego i u Europskoj komisiji. Dok god ova dilema ne bude raščišćena, ne mogu glasati za ovu izmjenu i dopunu odluke jer smatram da izmjenom i dopunom odluke Nacionalno vijeće gubi status radnog tijela iz članka 43. Poslovnika Hrvatskog sabora i postaje nadljudsko nadtijelo samo samo za potrebe dokazivanja Europi da imamo tijelo bez ovlasti pred samim Parlamentom koje ga je osnovalo. Hvala lijepo. Hvala. Na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav je bila razmotrena i inicijativa predsjednika Nacionalnoga vijeća, gospodina Jovanovića da se vijeće statuira i stavi u položaj stalnog radnog tijela Sabora. Nakon provedene rasprave upravo svi su se članovi Odbora za Ustav usuglasili, a i gospodin Jovanović koji je bio nazočan na toj sjednici i naveli su razloge i obrazloženje zašto se vijeće ne bi trebalo dobiti status radnog tijela. Tako da je onda ta odluka donijeta na odboru jednoglasno prema kojoj vijeće nije stalno radno tijelo Sabora, nego u ovome sastavu i s ovim kompetencijama koje ima. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Pa evo, javio sam se i u pojedinačnoj raspravi da mogu reći nešto kao i predsjednik Nacionalnog vijeća, dakle vidi se kako mi je položaj zanimljiv jer moram se javiti kao zastupnik da bih govorio kao predsjednik Nacionalnog vijeća. ako pogledamo Odluku o osnivanju Nacionalnog vijeća iz 2006. godine, onda se tu vidi zašto sam ja u jednoj prilici rekao da je ova odluka donijeta kao i puno slučajeva prije samo da bi se dobio još jedan ukras na ukupnim papirima ispisanim za borbu sa korupcijom u Hrvatskoj. Sve što je Nacionalno vijeće do novih izbora radilo pokazuje da sam ja u pravu. Za to vijeće nitko nikada nije čuo. Europska komisija koja je ocjenjivala spremnost Hrvatske da se bori sa korupcijom rekla je da to vijeće nije radilo ništa i da je preusko shvatilo ovlasti koje u okviru ove odluke ima. Ja kada sam pročitao ove ovlasti meni je rečeno da ih ja kada samo počeli raditi pod mojim predsjedanjem u Nacionalnom vijeću meni je rečeno da sam ih shvatio preširoko. Ja smatram da ovo Nacionalno vijeće u skladu sa člankom 43., dakle nisam pravnik pa možda govorim i krivo. U članku 43. piše da se radi razmatranja drugih pitanja Sabor može uz radna tijela osnovana osnovana ovim poslovnikom osnovati druga radna tijela. Prema tome, Nacionalno vijeće je radno tijelo Sabora. Tu lijepo piše da može osnovati druga radna tijela u odluci kaže na temelju članka 80. Ustava i članka 43. poslovnika osniva se ovo tijelo. Prema tome, tu nema nikakve dileme. Mi smo radno tijelo. E sada, jedina dilema o kojoj se vodila rasprava na Odboru za Ustav i poslovnik je bila da li treba reći da je Nacionalno vijeće stalno radno tijelo Sabora gdje su uvaženi pravnici koji sjede na tom odboru tvrdili da to smanjuje ovlasti i mogućnosti Nacionalnog vijeća. Ono što ja smatram da u skladu sa člankom 2. u kojem piše predlaže mjere za veću učinkovitost provedbe sada Nacionalne strategije a obzirom da je osnovano u skladu sa člankom 43. gdje piše da drugo radno tijelo ne vidim zašto Nacionalno vijeće ne može izreći onu poznatu rečenicu "zainteresirano radno tijelo" i podnijeti i amandmane i sve ostalo što se podnosi u ovom Saboru kada se donose različiti zakoni, strategije i sve ostalo. Nacionalno vijeće je u proteklih deset mjeseci održalo 14 sjednica od čega su bile 3 tematske, potaknulo je brojna pitanja, potaknulo je čitav niz rasprava i smatram da Nacionalno vijeće ovako kako radi radi kvalitetno i da upravo zbog takvog rada Nacionalnog vijeća se promijenila i ocjena u "progres reportu" za 2008. godinu gdje se ocjenjuje taj pomak pozitivnim ali se traži još više. I upravo radi toga ja smatram da ovom odlukom ako iščitavamo i odluku vezanu za članak 43. jer time što mi danas mijenjamo odluku to ne znači da ovo vijeće više nije u skladu sa člankom 43. Trebamo samo biti svi zajedno aktivniji u smislu mogućnosti da Nacionalno vijeće zaista bude dokaz da je ovaj Sabor spreman boriti se s korupcijom bez obzira na koga se ta korupcija odnosila. Iz tog razloga mislim da će Nacionalno vijeće u narednom periodu biti još aktivnije i da ćemo ove ovlasti koje su napisane u članku 2. zaista tumačiti najšire što je moguće naravno a da pri tome ne prekršimo naše ovlasti. Hvala. Ispravak netočnog navoda gospođa zastupnica Ana Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa, uvaženi zastupnik Jovanović i predsjednik Nacionalnog vijeća rekao je da je Europska komisija rekla eksplicite da vijeće do tada nije, nije Nacionalno vijeće radilo ništa i da nije radilo ništa. To je potpuno netočno. Nacionalno vijeće osnovano je temeljem programa borbe protiv korupcije Vlade u prethodnom mandatu 2006. godine. Radilo je upravo ono što mu je bio mandat a to je sustavni nadzor provedbe programa. I želim reći da u tom periodu niti jedno drugo tijelo nije nadziralo Vladu i Vladinu Vladinu provedbu programa nego upravo Nacionalno vijeće koje je redovito tražilo i dobivalo izvješće od svih nositelja programa borbe protiv korupcije. Jednako tako, pretenciozno je reći da je ocjena zaista popravljena, to je točno kako Transparency Internationala tako i Europske komisije ali pretenciozno je reći da je to isključivo zbog toga što je Nacionalno vijeće sada nešto radilo. Nacionalno vijeće sada radi u okvirima u kojima je to bilo predviđeno i prethodnom odlukom a moram reći da je ova Vlada stvorila zakonodavno-pravni okvir, donijela niz programa, osnovala Povjerenstvo za praćenje provedbe akcijskog plana gdje je pojačala međuinstitucionalnu suradnju i to je posebno dobro ocijenjeno

točni podaci. To je jedna neobična vrlo situacija u kojoj se našao predsjednik Nacionalnog vijeća za borbu protiv korupcije, ali o tome nešto kasnije. Željela bih ovom prigodom reći da uloga ovog vijeća jeste upravo da vidi kako se mi borimo protiv korupcije i kroz parlament i kroz Vladu, što Vlada radi i što radi na kraju onda i sudbena vlast u tom lancu. Pa možda ovako na sličicama ćemo najbolje znati o čemu je riječ jer vrijeme apstrakcija i uvjeravanja jedni druge po raznim komisijama pa i ovdje kako je štetna korupcija i da mi zapravo se moramo ograničiti na tu konstataciju u različitim varijantama je besmisleno i ja mislim neozbiljno. Zato ću ja poći evo od primjera najprije kako se bori protiv korupcije sudbena vlast. I evo vam slikoviti pitoreskni gotovo tragikomičan slučaj. Naime, Meho Abdibašić otac četvero djece kojeg je progonio USKOK zbog 70 kuna mita poginuo je u eksploziji televizora i ta je vijest došla iz Ukića kraj Živinica iz tuzlanskog kraja u BiH ravno u Split. Naime, o čemu je ovdje riječ? Taj nesretnik Meho Abdibašić imao je 54 godine kada je poginuo u eksploziji televizora koji je kupio polovnog, udovac je s četvero djece. I prema mišljenju mnogih ta vijest bi prošla zaista neopaženo da prema mišljenju USKOK-a i molim ne Općinskog suda u Splitu, ne Županijskog suda nego Vrhovnog suda Republike Hrvatske sud nije ustanovio da ovaj nije počinio nedjelo, citiram, koje je pogibeljno za širu društvenu zajednicu kada je policajcima na granici ponudio 70 kuna mita. I te okolnosti kako su mediji javili smrti Mehe Abdibašića graniče zaista sa apsurdnostima i sa apsurdnim okolnostima i koje su dovele upravo Mehu Abdibašića pred uskočki sud i pred Vrhovni sud. Naime, on je zatečen po vrijednosnim našim i vrijednim inspekcijskim organima kako u privatnom nekom dvorištu čisti dvorište i i bio je izagnan, a radio je to kako bi prehranio svoje četvero djece, jer je udovac. I ona administrativnom greškom kada mu je taj izgon prošao, ali u našim papirima je dalje ostao kao pod tom zabranom, naime što se dalje dogodilo. On je želio pred Božić otići u Bosnu svojoj djeci, jer se našao ponovo ovdje radeći sada legalno, ali ta na granici zbog administrativne greške nisu ga htjeli pustiti, a on se pravdao da će mu uteći autobus i da žuri djeci. Da, da i upravo i to, upravo to, za Božić je kao Meho jurio svojoj djeci. I to je točno vidite. To pred sudom je utvrđeno, dakle ja govorim o činjenicama. I da ja ovdje stignem sve to reći. Naime, što je bilo, on je ponudio 70 kuna mita, ali vidjet ćemo kako se pred sudom branio da će mu pobjeći autobus da je to greška, da je on sada slobodan i da može slobodno preko granice. Međutim, stvar je došla kod uskočkog tužitelja, on je bio optužen, međutim splitski sud je zaista rekao da se radi o bagatelnom djelu i obustavio je postupak, ali uskočki sudac je bio, odnosno tužitelj vrlo, vrlo, vrijedan pa je izjavio žalbu i vrhovni sud je rekao da zbog pogibeljnosti za širu društvenu zajednicu Meho se ima staviti u pritvor i da se Mehi treba suditi. Međutim, u međuvremenu dogodila se eksplozija televizora i Meho je tako utekao pred našim sudbenim instancama i otišao pokoj mu duši na najvišu instancu koju će suditi svima nama. E sada, kako je sudio sud u tim slučajevima. Za druge slučajeve kada se radi o milijunskim i bilijunskim iznosima onda treba puno, puno dokaza. **Šeks, Vladimir (HDZ)** a i dugi, dugi su postupci sa neizvjesnim krajem. To je što se tiče kako se borimo protiv korupcije kroz sudbenu vlast, jer kao što su rekli naši pravosudni dužnosnici, nulti stupanj tolerancije. 10 kuna i 10 milijardi isti prag tolerancije imamo. To je vrlo interesantno. I onda se čudimo zašto predsjednik Nacionalnog vijeća ima ovakvu poziciju kakvu ima. Dalje, kroz Ministarstvo pravosuđa uradak, crtić namijenjen građanima s porukom, vidite građani nemojte se baviti korupcijom. Umjesto da je usmjeren prema tijelima države, jer bez njih nema korupcije. Kome će građani ponuditi onda korupciju? Dakle, usmjeren je cijeli crtić. Vi ste izvorište svoga zla, kao mali mravi. Poruka je, nemojte se baviti korupcijom, država ne voli konkurenciju. E sada smo došli kod nas samih i kroz ove naše tvorbe, tj. vijeća za praćenje borbe protiv korupcije. I zaista što je rekao kolega Ivanović to je kasnije i njegova prethodnica potvrdila daje bila nezadovoljna radom, da je bila statsikinja, to su njezine riječi. I na što se svodila doduše to nije samo kriva normativa, nego svi skupa koji smo bili tamo učesnici naravno da je na čelnom čovjeku i najveći teret odgovornosti. Naime, dotadašnji rad načelo tog vijeća nije došao Željko Jovanović, svela se na to da smo mi pitali pojedina ministarstva da nam pruže izvješće. Ovo što je govorila kolegica Lovirn i to je točno. To vam je isto kao da đak preda svome profesuru svoj uradak što god je htio, napisao je. Bez mogućnosti kontrole, tu i tamo ako bi bila nekakva kontradiktornost moglo se onda intervenirati. Izvješće, a mi ne znamo o čemu se radi. Mogli su dakle podastrijeti bilo kakvo izvješće. Mi smo vjerovali u dobroj nakani, ali očito da to nije bilo dovoljno. I to tako je bilo prepoznato kao glumljenje neke kontrole, ali zaista suštinske kontrole nije bilo. Iako je potrebno i to zatražiti ta izvješća. Dakle, trebalo je preuzeti proaktivnu ulogu i mislim i u to sam uvjerena i na kraju krajeva nije to samo moje mišljenje nego i objektivna ocjena onih koji nas opserviraju da je uloga. Jel' tako smo dobili i potvrdu iz Europe, da je znatno veća i ojačana uloga I sada umjetno da se time hvalimo, mi počesto pojedini članovi valjda ne razumiju tu ulogu, svjesno ili nesvjesno koče ulogu tog Nacionalnog vijeća koje preuzima zaista proaktivnu ulogu. U pojedinim slučajevima oni pak uzbuđuju javnost, jer sve drugo je bespredmetno zatražiti izvješće, dobar dan, doviđenja i to je rad. I to nije rad i na to se ne bi smjeli iscrpljivati. Dakle, kada se s takvim načinom rada s kojim je bila nezadovoljna i prethodna predsjednica, novi predsjednik preuzeo ulogu, a i mnogi članovi vijeća i oni koji nisu saborsku zastupnici, onda se nailazi zaista na otpor i na rečenicu, ja je doslovno citiram "rad vijeća trebao bi se ograničiti samo na to da se govori o štetnosti korupcije", a ne o pojedinim primjerima. Dakle, mi nismo ni sud, vijeće nije ni sud niti može o tome govoriti, ali može govoriti o određenim pojavnostima koji blamiraju sustav u cjelini. A i kao nužnost da se neke stvari razjasne, jer govoriti o žarištima korupcije, o primjerima korupcije, nije ocrnjivati čitavu neku instituciju, jer nijedna institucija ne može tvrditi unaprijed, pa nijedne države, pa tako ni kod nas da nije moguće da se kod nje ne zametne nekakav zametak korupcije koji ako se onda na vrijeme ne operira, kao što je govorio ministar Skalpel, ma kakav Skalpel motorna pila negdje treba. I o tome govori dakle i predsjednik vijeća, jer on tu i najodgovornija osoba, ali mi svi koji smo ovdje članovi vijeća. Postavilo se čak i pitanje može li se amandmanski djelovati, ne u smislu formalnih amandmana, ali kao normativne inicijative svakako. I to je potrebno. Hvala lijepa. Evo i na ovu odluku smo morali malo podulje počekati, ali zato će ona biti kvalitetna i poslije ove odluke očekujem i ovu drugu odluku koja bi operacionalizirala i dala dostojanstvo i pravi status i u materijalnom smislu ovom odboru. Hvala lijepa.

Nikom nije smiješno. Nekoliko ispravaka, gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ma tu je bilo netočno rečeno da je vijeće u prošlom sazivu radilo, nešto mu se govorilo, ono to ničim i nikako nije moglo kontrolirati. Potpuno netočno. Vijeće je kontroliralo provedbu Nacionalnoga programa, državna tijela su prezentirala točno u rokovima, točno određenim zadaćama i sredstvima za provedbu jesu li ili nisu izvršila ono što je bilo u nacionalnom programu, po istom obijmu zadaća po kojem radi i sada Nacionalno vijeće i itekako se moglo prokontrolirati da li je određeni zakon donesen. Na koncu to je uopće poznata javno objavljena činjenica. Da li je broj presuđenja porastao ili nije porastao, jer to je javni podatak, itd., itd. Edukacija za državne službenike o jačanju integriteta ne provodi se sa crtićima, već sa stalnim radionicama i radom sa građanima.

Da je korupcija štetna je besmislena. Pa ja mislim da nije besmislena, to je vjerojatno aluzija na ovu kampanju i ostalo i ne bi trebalo ići tako, jer ako to plasiramo u narodu bit će još znatno lošije. Drugo, moram reći da je jako teško, a i ovo je netočno da bi trebalo ostavljati sitne korupcije na miru, krupnije ovdje, jer evo jedan ugledni naš stručnjak gospodin Zorislav Antun Petrović tvrdi, čuo sam ga nekoliko puta je već rekao, da je korupcija korupcija bez obzira iznosi jednu kunu ili milijun kuna,

Dakle, Nacionalno vijeće niti je policijski organ, niti je sudska porota. Prema tome, Nacionalno vijeće ne provodi istragu, Nacionalno vijeće ne donosi presudu, ali Nacionalno vijeće ima zadatak kad god postoji bilo kakva sumnja da nositelj strategije ili bilo koje državno tijelo ne radi u skladu sa zakonom, ne bori se protiv korupcije u svojoj sredini da ukaže na to i da takvu temu stavi na dnevni red, a priča o Mehi je priča o malim i velikim ribama. Na žalost velike ribe kod nas još uvijek nisu ušle u mrežu borbe s korupcijom.

ponavljam pokoj mu duši, preminuo šira društvena zajednica u Hrvata može biti sigurno sada odahnuti, jer eto očito jedan veliki kamen je pao sa same Hrvatske. Govoriti ovdje da korupcija od 10 kuna i od 10 milijuna nije korupcija. Naravno da je to korupcija i jedno i drugo, ali sve snage i sa jednakim žarom odnositi se prema ovome najmanje znači da smo vrlo tanki kod suzbijanja krupne korupcije. Pa to je poznato da društva visoko korumpirana kad uhvate sitnu ribu svu pravdu u, cijeli sustav se okomi na toga i svu snagu, a to je ona nečista savjest, to je princip kompenzacije. Osim toga, zar smo mi osnovali USKOK da bi se bavio sa 70 kuna? Pa to mogu raditi prekršajci, odnosno suci općinskog suda običnog kaznenog odjela. Preskupo je to da bi se bavili time i oni nisu osnovani zato da bi se bavili običnom korupcijom, uličnom korupcijom, Vladimir (HDZ)** A neka se onda bave s time. A neka se bave s time za što su osnovani i ovlastima, i djelokrugom na temelju zakona. Nemojte stalno spominjati ovoga Mehu jer će se pomisliti da je to glasnogovornik Vlade se odaziva na ime Meho. Kličem se Meho, da.